poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke

što znači da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Kao što znate, utorkom i četvrtkom je vreme za traženje obaveštenja i objašnjenja, na osnovu člana 287. Poslovnika.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje? (Da)Reč ima Šaip Kamberi.

kada su UN 1948. godine usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, čime je po prvi put u istoriji priznato pravo svih ljudi za život, slobodu i sigurnost, bez ikakvih razlika, dan koji svet obeležava kao podsetnik kako se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.Kao i svake godine, ovaj dan je prilika da se osvrnemo i na situaciju u vlastitoj zemlji.Nažalost, Srbija se ne može pohvaliti rezultatima koji bi bili u skladu sa očekivanjima svih njenih građana.Danas vlast karakteriše, između ostalog i urušavanje ostvarenih prava, odsustvo javnog dijaloga, tolerancije, slobode izražava i prihvatanja kritičkog mišljenja. Dok nam je država partija partikularna, univerzalnost nam je zajednička. Kao ljudi, imamo čoveka sa njegovim slobodama i pravima.Poštovanje ljudskih prava se nikada nije nalazilo visoko na lestvici prioriteta države i zbog toga što se ljudska prava percipiraju kao imperijalni koncept zapada na kojem insistiraju nevladine organizacije zbog novca koji dobijaju.Srbija nakon raspada Jugoslavije stvara etnonacionalnu homogenu državu, što isključuje kompromis sa manjinama. Balans sa manjinama je neophodan, kako bi se podržali kulturna i etnička različitost.Politički i ekonomski pritisak, cenzura, doveli su gotovo do potpune deprofesionalizacije medija. Veliki broj njih je sveden na propagandno sredstvo vlasti. Pritisak, cenzura, širenje neistina i poluistina, kreiranje paralelne stvarnosti, izmišljanje i vređanje stvarnih i navodnih protivnika režima staljinističkim metodama, vulgarizaciji, javno napisane i izgovorene reči, negiranje ratnih zločina i diskriminacija ranjivih grupa su svakodnevnost današnje Srbije.Izveštaj Komisije iz Saveta Evrope konstatuje da je uključenost građana i civilnog društva u procesu donošenja odluka u Srbiji veoma nizak, što predstavlja još jedan veliki problem i prepreku za punu primenu standarda ljudskih prava na domaćem nivou.Neshvatljivo odsustvo napretka u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i slobode medija čine 2020. godinu kao godinu bez ijednog otvorenog poglavlja u pregovorima sa EU.Posebno su na udaru oni koji se kritički izjašnjavaju o Vladi, kao i oni koji se bave suočavanjem sa prošlošću i korupcijom. Na udaru je i mali broj kritički orijentisanih medija. Odsustvo vladavine prava onemogućava se, uprkos pritiscima iz društva, funkcionisanje institucija, posebno sudstva.Urušavanje ideje profesionalizacije institucija traje i dalje, poprimajući pogubne dimenzije. Voluntarizam i partizacija pretvorili su državne institucije u bastion naprednjaka. Kampanje protiv onog dela civilnog sektora koji zastupa evropske vrednosti kao što su vladavina prava, tržište, ljudska prava, nekažnjivost, traju u kontinuitetu i po sadržaju ne predstavljaju novost.Tokom ove godine, Vlada Republike Srbije nije preduzela gotovo ništa da poboljša ljudska i manjinska prava. Na adekvatno predstavljanje manjina u javnom sektoru zakonom zabranjena i javno korišćenje nacionalnih simbola, posebno za Albance, nepriznavanje diploma sa Kosova u Srbiji, pored obaveze koje je predsednik Vučić preuzeo Vašingtonskim sporazumom, neustavna izmena etničke strukture stanovništva u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, koje se vrši u ime zakona na osnovu pasivizacije adresa, predstavljaju samo neke od konkretnih slučajeva kršenja ljudskih i manjinskih prava.Poštovani građani, 30 godina od pada jednopartijskog sistema i 20 godina od 5. oktobra Srbija je daleko od izgradnje moderne, građanske i demokratske Republike. Daleko od toga da je ona Republika ravnopravnih građana. Daleko od toga da bude Republika koja se bori protiv diskriminacije drugog, bez obzira što taj drugi može biti žena, opozicionar, Albanac, Rom, Musliman, agnostik i drugo. Daleko je od Republike koja uspostavlja jednak tretman prema radniku, nezaposlenom, siromašnom, neobrazovanom, bolesnom, penzioneru, kao što ga ima prema svemogućem bogatašu.Na kraju, ekstremni nacionalizam koji je dominirao tokom devedesetih godina prošlog veka u suštini je promenio samo formu. Nacionalistički koncept države ne podrazumeva uspostavljanje stabilne i efikasne države, niti modernog društva.Zato je Srbija nedovršena država, jer još uvek nije razrešeno pitanje njene budućnosti. Zbog teritorijalnih aspiracija koje su još uvek jake, Srbija nije u stanju da izvrši unutrašnju integraciju.Danas, drugačije od vlasti, mi politički opozicionari i građani u ovom danu kada treba da se podsetimo reči Nelsona Mendele: „Biti slobodan ne podrazumeva samo skidanje lanaca. Biti slobodan podrazumeva, pre svega, i način mišljenja kojim se poštuje i uveličava sloboda drugih“. Za ovo nije potrebna samo drugačija vlast, već i drugačija republika.Zbog svih ovih pojava koje stoje na putu napretka zemlje prema članstvu EU, moje pitanje za Vladu Republike Srbije je koje će mere preduzeti u otklanjanju svih ovih prepreka koje sprečavaju dalji i brži progres prema punopravnom članstvu u u EU? Hvala. **Ivica Dačić** Zahvaljujem.Da na kraju nisam čuo ovu rečenicu, pretpostavio bih da ste iskoristili ovo vreme za diskusiju, ali u redu je.

dan, Međunarodni dan ljudskih prava i ja želim da čestitam i predsedniku Srbije i Vladi Republike Srbije, ali i Narodnoj skupštini Republike Srbije na poštovanju ljudskih prava u Srbiji, na tome što Srbija apsolutno ne želi da diskriminiše apsolutno ni jednu nacionalnu manjinu u Srbiji.To što predstavnici pojedinih nacionalnih manjina u Srbiji imaju osećaj manje vrednosti i što se bave politikanstvom to je njihov lični problem, ali ne smeju ni oni da diskriminišu predstavnike svoje nacionalne manjine, da li bi neki Srbin mogao da priča na bilo kojoj teritoriji ili u bilo kojem parlamentu onako kako danas Šaip Kamberi priča u Narodnoj skupštini Republike Srbije? Naravno da ne bi. To je poštovanje nacionalnih manjina, to je poštovanje razlika Srbije u odnosu na druge teritorije, u odnosu na druge države.Poštovani predsedniče, ovih dana prisutni su brojni napadi i širenje lažnih vesti i provokativnih izjava koje plasiraju pre svega promoteri kosovske nezavisnosti i albanski lobisti. Nova američka administracija, takođe najavljuje novi kurs u pogledu vođenja politike na Balkanu i promovisanje nezavisnosti tzv. Kosova.Neke od preporuka Komiteta za spoljne poslove, Predstavničkog dela Kongresa su blokiranju ulaska Srbije u EU dok ne prizna Kosovo, upotreba diplomatskih i ekonomskih instrumenata, uključujući sankcije za ostvarivanja američkih ciljeva na Zapadnom Balkanu i udaljiti Beograd od uticaja Moskve i Pekinga.Osim predrasuda, mržnje i laži od njih ništa drugo i ne može da se očekuje. Dakle, ista retorika istih ljudi, istih albanskih lobista tj. lobista za kosovsku nezavisnost koju smo mogli čuti i pre 10, 20 godina. Ništa se tu nije promenilo. Takozvano Kosovo i ojačana Srbija danas nikako nisu jednake. Srbija je geopolitički mnogo značajnija za SAD i to je ono što brine sve protagoniste kosovske nezavisnosti.Srbija je danas i vojno i na političkom planu najrazvijenija u odnosu na zemlje u regionu. Ojačala je svoju politiku vojne neutralnosti, nezavisnosti i kao takva ne sme da bude zanemarena u američkoj politici.Pored brojnih izjava američke administracije, lobista kosovske nezavisnosti imamo i maliciozne reakcije i komentare iz Prištine koje potvrđuju po ko zna koji put da tamo ne postoji politička volja za neophodan napredak u procesu dijaloga, pa tokom jučerašnjeg dana neko ko sebe naziva vršiocem dužnosti predsednika tzv. Kosova, Vjosa Osmani svojim zapaljivim po ko zna koji put bahatim, provokativnim izjavama samo potvrđuje da Priština je spremna da sahrani bilo kakvu šansu za dijalogom, poštovanje bilo kakvih sporazuma, iako se Srbija trudi da iznađe pravedno i kompromisno rešenje.Reakcije po ko zna koji put govore da tamo i dalje ne postoji politička volja neophodna za suštinski napredak u procesu dijaloga. Vreme - veoma je loše da se danas govori o tzv. našim i njihovim žrtvama. Žrtve su žrtve. I svaka žrtva zaslužuje pravdu i svaki zločin mora biti kažnjen, ali to naravno mora apsolutno da važi za sve.Dugo godina unazad Srbija ukazuje na zločine koji su počinili pripadnici OVK nad Srbima, Romima i svim Albancima na Kosovu i Metohiji. Istovremeno slušamo od Prištine samo priče o albanskim žrtvama i stradanju nevinih civila u tzv. neokaljanoj i čestitoj borbi OVK.Vrhunac takve bahatosti će biti i negiranje verovatno u narednom periodu da su Srbi ikada živeli na prostoru Kosova i Metohije. Jasan je stav i predsednika Srbije i predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, pošto su, predsedniče, i vas pomenuli tokom jučerašnjeg dana ne treba se vraćati u prošlost, već treba graditi most ka mirnoj budućnosti. Ovakva huškačka retorika kojom se napadaju i predsednik države i predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, ali i Vlada Republike Srbije pa i sam narod Republike Srbije siguran sam neće proći.Najavljen je dijalog između Beograda i Prištine u Briselu. Najvažnija pitanja kojima će Beograd insistirati je pitanje formiranja Zajednice srpskih opština, rešenje imovinskih pitanja i finansijska potraživanja. Srbija je dakle spremna da poštuje i Briselski i Vašingtonski sporazum, jer se ne vraćamo u prošlost, već gledamo u bolju budućnost.Konkretno pitanje predsednici Vlade, ministarki za Evropske integracije, direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju – da li aktuelna dešavanja mogu uticati na započeti proces dijaloga Beograda i Prištine i da li bi Evropska unija trebalo konačno da vodi uravnoteženu politiku vršeći pritisak da dođe do usklađivanja sa postignutim sporazumima u prethodnom vremenskom periodu? Zahvaljujem.

poštovani građani, znači sedeću ovaj put zbog toga što ću čitati izjave svedoka u jednom koruptivnom slučaju.Znači, prosto tražim obaveštenje od MUP-a i Tužilaštva za organizovani kriminal vezano za sumnju, a grad Beograd će podneti krivičnu prijavu protiv n. n. lica ove nedelje, vezano za sumnju da su n. n. lica oštetila grad Beograd za osam miliona evra koji su isplaćeni grčkoj kompaniji „Sil“ za fiktivne konsultantske usluge vezano za gradnju mosta preko ove podatke koje ću čitati je dao zaštićeni svedok koji je poznat našim istražnim organima i jednom mediju kome je dao izjavu, koji svedoči da lično učestvovao u razgovorima sa ljudima bliskim Đilasu, koji su otvoreno tražili reket za izgradnju mosta preko Ade i da je Đilasovim ljudima isplaćeno oko osam miliona evra za ove fiktivne konsultantske usluge.Svedok opisuje, ovo je jako zanimljivo, proces korupcije. Most je gradio konzorcijum sastavljen od tri kompanije. Dve kompanije su na osnovu ugovora sa „Por-om“ uplaćivale „Poru-u“ novac za konsultantske usluge, a „Por“ je potom taj novac prebacivao na račun grčke kompanije „Sil“, čiji je vlasnik Rajan Rajačić, srpski državljanin, koji je u kontaktima sa Đilasovim kumom kumom Ješićem.Novac koji su slovenačka i nemačka kompanija morale da prebace po osnovu ovih usluga zapravo su bili usmereni nalozi Đilasa, s obzirom na to da je konzorcijumu dodeljen posao izgradnje mosta kako je stajalo u ugovoru u svedok je dostavio medijima i fakture, ugovore, izvode iz knjigovodstva kojima dokazuje da je na ime ovih fiktivnih usluga grčkoj kompaniji isplaćeno 2,5 miliona evra kao prvi deo tranše od osam.Svedok kaže i ovo – gradski funkcioner Zoran Jubrinoni, koji je bio inače funkcioner i DS, se lično sastajao sa nama i prenosio usmene Đilasove naloge da se sredstva za navodni konstalting tokom izgradnje mosta uplate grčkoj kompaniji „Sil“.Gospodin Rajčić, vlasnik „Sil-a“ je bio u veoma intenzivnoj komunikaciji sa Draganom Ješićem, Đilasovim kumom. Ukoliko povežemo činjenicu da je Đilas bio šef Jubrinoniju, a da je njegov kum Ješić intenzivno sarađivao sa Rajačićem jasni su tokovi novca koji je uzet od našeg konzorcijuma, kaže zaštićeni svedok.Tri lica su neoprezno tokom prošle nedelje dali izjave koje će sigurno biti predmet istrage. Đilas je pre nedelju dana, 4.12. rekao da je ugovor za most potpisan u aprilu 2008. godine i da on nije učestvovao uopšte u ovom procesu oko ovih konsultantskih usluga, ni uopšte u procesu oko mosta zbog toga što je gradonačelnik postao četiri meseca kasnije. Međutim, time je Đilas izrekao neistinu koja je lako proverljiva, koja naravno će biti predmet istrage. Đilas je kao ministar za NIP prisustvovao potpisivanju ugovora za most i kao ministar za NIP se direktno dve godine bavio svim poslovima vezanim za most, s obzirom da mu je to bilo u opisu posla, pa je čudno zbog čega to krije.Da je bio umešan u svet to svedoči i saopštenje grada Beograda od 9.4.2008. godine u kome lepo stoji šta je sve gospodin Dragan Đilas rekao prilikom potpisivanja ugovora o mostu. Tako da on sve zna. Uz to, u indikativnom tužilaštvu će biti da u svojoj izjavi od 4, pre nedelju dana, Đilas nije negirao postojanje ovih koruptivnih konsultantskih usluga, već je rekao da nije bio umešan u to, što je vrlo indikativno. Nije uopšte trebao, da je iole da je iole mudar, ovim da se bavi.Imamo izjavu bivšeg direktora Direkcije Borisa Rankovića – Đilasove i Tadićeve ruke tokom osam godina, koji je izjavio dva dana posle Đilasa, da je on kao direktor znao samo za jedan konsultantski ugovor iz 2006. godine i da za sve drugo nema saznanja i da novac za taj konsultantski ugovor za „Sil“ nije mogao biti plaćen iz budžetskih ili kreditnih sredstava grada.Javio se i Zoran Jubrinoni, dan posle Đilasa, koji je potvrdio da poznaje Rajačića, kao i Ranković, i rekao je – jednom nedeljno sam se viđao sa ljudima iz konzorcijuma, ne mogu da kažem da ne poznajem Rajana Rajačića, kaže – a ne sećam se kakve je prirode bilo moje poznanstvo sa njim. Naravno da sam se viđao sa Đilasom, ali uglavnom je komunikacija išla preko direktora Direkcije.Predmet buduće istrage moraju da budu ova četvorica bivših funkcionera i Alimpić koji je potpisao takođe ugovor. Mora da bude direktor grčke firme „Sil“, naš državljanin, Rajan Rajačić i Dragan Ješić, Đilasov kum i poslovni saradnik, veza sa Rajačićem.Završavam. Savetujem nadležnima da odrede pritvor ovoj šestorici šestorici da ne bi uticali na svedoke i da ne bi eventualno pobegli iz zemlje i podsećam vas još jednom da uparite podatke iz ovoga sa onim podacima koje sam vam dao o onoj ozakonjenoj pljački Direkcije tokom sedam godina kojom je Beograd oštećen za 290 miliona evra. To je mafija. Uhapsite mafiju. Živela Srbija.

nastavljamo sa radom.Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Dragan M. Marković.Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2021.

da uđu predstavnici Vlade, naravno, tu je ministar Siniša Mali, kome treba da odamo priznanje zbog ovolikog prisustva u Narodnoj skupštini i njegovi saradnici Saša Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Darko Komnenić, pomoćnik ministra, Ana Jović, savetnik ministra, Milesa Marjanović, načelnik odeljenja, Olivera Ružić Poparić, viši savetnik i Dragana Nešić, Ela Ki Simić i Mirjana Lukić, samostalni savetnici u Ministarstvu finansija.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadija Bećiri, Mirsad Hodžić, Arđen Barjami, kao i Vlada Republike Srbije.Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman je podnela Vlada. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstva, prihvatio je amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč ovim

da prihvatimo u stvari amandmane Vlade koji se odnose na preraspodelu sredstava kada je u pitanju Kancelarija za Kosovo i Metohiju i za određeni deo sredstava kojim je ministar za kulturu i informisanje, gospođa Gojković objasnila ovde u načelnoj raspravi, koja se odnose na definisana i prelazak sa indirektnih korisnika na direktne, a po posebnoj odluci Vlade, oko 700 miliona dinara za filmsku industriju i taj zbirni, u stvari, deo je koji se odnosi na član 1.Član 8. je u stvari ona tabela koja nas sve zanima, pošto je došlo do promene u tim tabelama po članu 8. detaljnim, onda je logično i da dođe u toj zbirnoj tabeli po članu 1. tako da smo sa zadovoljstvom prihvatili ovaj amandman, s obzirom da smo u načelnoj raspravi imali dobro obrazloženje zbog čega ovo radimo. Hvala.

kada je reč o budžetu, ja zaista ne znam šta bih dodao da moje kolege već nisu govorile osim, naravno, reči hvale na račun Vlade Republike Srbije, ministra gospodina Sinišu Malog i naravno, premijerke Ane Brnabić i predsednika Aleksandra Vučića.Svedoci Vučića.Svedoci smo da u ovom teškom vremenu za ceo svet, a usled najgore ekonomske krize koja nas je pogodila kao posledica pandemije korona virusa, Srbija nastavlja da napreduje. Mi smo sada imali jedan primer, kada najtiražniji nemački časopis „Bild“ Srbiju svrstava u jednu zemlju koja je najbolje prevazišla krizu izazvanom koronom i koja je donela prave mere.To

Srbija ostaje na minimalnom padu i ostaje najbolja u Evropi, što je za svaku pohvalu.Sa ovog mesta želim da čestitam Vladi Republike Srbije, kao i predsedniku Aleksandru Vučiću na izvanrednim rezultatima. Ti parametri nisu rezultat nekog jednokratnog rada, ne, to je isključivo rezultat jednog kontinuiranog dobrog rada i vođenja odgovorne ekonomske politike,

Pomagali smo penzionerima, dodatna pomoć svim građanima u iznosu od 100 evra, davanjem tzv. helikopter novca smo i te kako podstakli potrošnju i direktno smo pomagali našoj privredi na taj način, a svi se vrlo dobro sećamo da su pojedinci hteli tu našu meru i te kako da iskoriste za sticanje jeftinih političkih poena, što im naravno nije uspelo, jer su rezultati takve jedne mere i te kako očigledni.Predsednik Vučić je pored svih ovih mera rekao da se Srbija tu neće zaustaviti. Imali smo sada najavljenu još jednu pomoć penzionerima u iznosu od 5.000 dinara, sada 17. i 18. decembra pred Sv. Nikolu. Nastavićemo sa povećanjem plata zdravstvenim radnicima, biće još povećanja plata u vojsci, biće još povećanja plata u javnom sektoru, kao što nas i očekuju još bolje i više dodatnih mera za pomoć privredi.Morao bih zaista da pohvalim izgradnju dve kovid bolnice u Kruševcu i u Batajnici, jer znate, mi sada možemo videti da izgradnja te dve kovid bolnice može biti spasonosna za našu zemlju u ovom trenutku.Srbija je pored Rusije i Kine, moram da naglasim, jedina zemlja koja je uspela da sagradi dve sasvim nove kovid bolnice i to u jednom rekordnom roku. Time je predsednik Aleksandar Vučić pokazao da mu je zdravlje građana na prvom mestu i da mu je borba za očuvanje svakog života i borba da spasi svaki život svakog građanina na prvom mestu.Mi smo sada svedoci da je izvesna gospođa Marinika Tepić, ko ne može da se seti, ponoviću, to je ona gospođa kojoj se pričinjavala droga na farmi koka nosilja u Moraviću. To je ona ista koja svakodnevno iznosi najgnusnije laži na račun predsednika Aleksandra Vučića, kao i na račun njegove porodice.Naime, danas na tviteru mogli da vidimo jedan zaista brutalan napad na decu predsednika Aleksandra Vučića, jedan brutalan napad koji je još jedan u nizu kontinuiranih napada

Time je naravno priliku dotičnom gospodinu Rašku da on odgovori da je tu reč o Danilu ili Vukanu. Podsetiću vas da Vukan ima samo tri i po godine. Ovo je samo još jedan u nizu brutalnih napada na porodicu predsednika države.Vukan, Milica i Danilo jedina njihova krivica je ta što su deca predsednika Aleksandra Vučića. Oni su neretko optuživani za sve i svašta, a neretko su pristalice opozicije pozivale na njihovu likvidaciju i tome je vreme više da se stane na put. Taj bezobrazluk više ne može da se

poslednja dva dana sam više razgovora obavio sa dr Marijom, koja je zaposlena u toj Kovid bolnici, koja mi je rekla da su uslovi za rad u toj Kovid bolnici na najvišem mogućem nivou, da je ta bolnica što se tiče uslova, jedna od najboljih u Evropi, kao i da su naravno svim doktorima uslovi za rad neopisivo lakši i da im je lakše da leče svoje pacijente u takvim uslovima.Iskoristio bih priliku da poručim gospođi Tepić da nekad pomisli koju štetu čini građanima Srbije iznoseći sve ove najgnusnije laži svakodnevno i pitao bih je da li je nekada pomislila na koji način istim građanima može da pomogne. Naravno da nije, jer ona gleda jedino da zaštiti svoje interese i interese bratije Đilas.Ja razumem da morate svakodnevno da iznosite laži, jer ste za vreme vaše bahate vladavine dokazali da ste nesposobni jednu seosku ambulantu da napravite. Da ne govorim o domovima zdravlja, o bolnicama, o kliničkim centrima to je za vas misaona imenica gospodo.Ja bih voleo i da pitam gospodina Dragana Đilasa, zašto on sada od novca koji je oteo našim građanima iz svog dubokog džepa ne izvadi novac i ne napravi jednu bolnicu? Pa, naravno da neće, jer on da se vodio takvom politikom, bratija Đilas danas ne bi imala hektare stanova.Naravno, pored svih ovih činjenica koje sam naveo i kada se doktori svakodnevno bore da sačuvaju svaki život, svakog građanina na ovoj zemlji, opozicija je, svi mi vrlo dobro znamo, jedan lep gest, jedan human gest naših građana kada su svako veče u osam sati aplaudirali našim lekarima, uspela i to da pokvari. Hteli su to da iskoriste, uspeli su i taj aplauz da pokvare. Naravno njih to ne sprečava da i pored svih ovih činjenica svakodnevno napadaju krizni štab. Njih to ne sprečava da svakodnevno iznose najgnusnije uvrede na račun gospodina Kona, na račun gospođe Darije Kisić Tepavčević, na račun dr Stevanovića i ostalih.O

Odmah su se tu, posle govora gospodina Marka, našle velike patriote, našle su se uvređene, našle su se pametne da iznose na račun gospodina Atlagića još više raznoraznih uvreda.Ja ću vas samo prisetiti na neke situacije. Svi se mi vrlo dobro sećamo kada je gospodin Nemanja Matić, jedan proslavljeni srpski fudbaler, pohvalio izgradnju autoputa „Miloš Veliki“. Tada su Đilasovi poslušnici i Đilasovi i Šolakovi mediji na najgore moguće načine pokrenuli hajku protiv tog istog gospodina Nemanje Matića, protiv čoveka koji je krvario u dresu reprezentacije Srbije,

jednog od najboljih srpskih trenera. Zbog čega? Zato što je izjavio da gospodin Aleksandar Vučić na jedan fenomenalan način vodi ovu državu. Pokrenuli ste hajku protiv njega da je građanima bilo muka da čitaju te vaše komentare i da gledaju te vaše portale.Nećemo naravno zaboraviti ni kada ste na najgnusnije načine napadali gospodina Jezdića nakon otvaranja tog istog autoputa „Miloš Veliki“ koje za dobrobit svih naših građana, a sada ste se našli uvređeni što vam je gospodin Atlagić rekao istinu u lice.Osvrnuo bih se samo na još jednu stvar koja je jako maliciozna i jako opasna za naše društvo. Ti super heroji, njihove lažne, samoprozvane elite kako ih Dragan Đilas naziva, koji svake sedmice sa Đilasovih i Šolakovih medija iznose najgnusnije laži i uvrede na račun predsednika Aleksandra Vučića su uspeli da u poslednjih nekoliko dana pokažu sve ono što smo mi gospodo odavno i znali.Sada ću vam pokazati jednu fotografiju na kojoj je jedan tako reći zabavljač, isključivo zabavljač Dragana Đilasa, po mom mišljenju jedan jako loš političar, na jedan jako mizogin način podstakao nasilje nad ženama.Naime, ovo je tvit gospodina Ivana Ivanovića, ja vas molim samo da prikažete građanima Srbije, da građani Srbije ovo vide. Ovaj tvit gde gospodin Ivan Ivanović odgovara našoj koleginici Pilji na njen govor srednjim prstom. Ispod tog njegovog tvita su se ređali najgnusniji komentari, užasni komentari Đilasovih sledbenika.Da li ste negde videli da je neko sa tih tajkunskih medija osudio ovakvo ponašanje gospodina Ivanovića? Niste gospodo i nikada nećete videti.Ja bih voleo da pitam gospodina Ivanovića,

Da li je ovakvo ponašanje normalno da odgovorite nekome sa čijim se mišljenjem ne slažete?Pitao bih, pošto je gospodin Ivanović takođe u njegovoj, slobodno mogu reći političkoj emisiji, izneo još više uvreda na račun koleginice Pilje i govorio o nekom patriotizmu koji on ne poznaje i ne zna šta je patriotizam.Da li je taj patriotizam kada on u svom luksuznom apartmanu u Rovinju zajedno sa Hrvatima proslavlja godišnjicu Oluje? Da li je taj patriotizam kada taj isti gospodin Ivanović u svoju političku emisiju pozove čoveka koji je govorio da će Srbija plivati u krvi,

prikaže mapu Republike Srbije bez njenog sastavnog dela, bez teritoriji Kosova i Metohije? Da li je taj patriotizam kada ista Marinika Tepić, kojoj se gospodin Ivanović divi, potpiše i zahteva da Srbija prizna da se desio nekakav genocid u Srebrenici?Ja bih, gospodine Ivanoviću, za kraj želeo da vam poručim da ste vi i te kako svesni da je današnjoj deci internet dostupan svakodnevno i u svakom trenutku. I, gospodine Ivanoviću, ni jedno dete na svetu ne sme da gleda kako mu jedna javna ličnost vređa i ponižava majku, kao što ste vi to uradili našoj koleginici

Da za sramotu znate, postideli bi se.Hvala vam, živela pristojna Srbija. nastavimo sa radom, želim da vam pročitam jedno obaveštenje koje je vezano za današnji rad.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Reč Hvala vam predsedavajuća.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre sa saradnicima, danas u trenutku kada se nalazimo u situaciji u kojoj se borimo da očuvamo ne samo zdravlje, već i privredu i ekonomiju, zahvaljujući radu Ministarstva finansija i radu uopšte Vlade Republike Srbije imamo priliku da govorimo o razvojnom budžetu.Već smo imali priliku da čujemo i u načelnoj raspravi i ja sam u načelnoj raspravi već govorila o planiranim povećanjima plata i penzija, o tendenciji da građani u najmanjoj mogućoj meri osete posledice epidemije Kovidom 19, ali i o tome da se i dalje radi na popravljanju životnog standarda naših građana.U ovom trenutku možemo da kažemo da je stopa nezaposlenosti oko 7% što je svakako istorijski minimum za našu zemlju. Pohvalno je to i što je u prvih deset meseci 2020. godine bilo je skoro dve milijarde evra stranih investicija i to je važan faktor rasta BDP što takođe utiče na bolji životni standard naših građana.Ako govorimo o zdravstvu svesni smo da smo mnogo para uložili u lečenje, sada pre svega od korone virusa. Imaćemo i nove bolnice u Batajnici i Kruševcu i to su takođe pokazatelji da se Srbija uspešno bori sa svim mogućim izazovima koji se pred nju stavljaju. Samo zlobni ljudi, samo propali političari u liku Marinike Tepić ili Dragana Đilasa mogu kritikovati izgradnju bolnica, jer oni to nisu bili u stanju da urade, a ne bi ni uradili, jer njih zapravo ne interesuju potrebe građana Srbije.Da se vratimo na 2014. godinu i da se setimo teških mera fiskalne konsolidacije na koje se, pre svega, sa mnogo hrabrosti odlučio Aleksandar Vučić, kome su mnogi govorili da su to nepopularne mere i on je i sam bio svestan toga i tada smo bili rešeni da se borimo i borili smo se, i Aleksandar Vučić je prvi to pokazao, na taj način što je svoje lične, stranačke i bilo čije interese stavio posle interesa Srbije i građana Srbije. Zbog neodgovorne politike do 2012. godine kada je javni dug iznosio više od 70% BDP, mi smo i danas prinuđeni da ispravljamo greške i danas smo prinuđeni da trpimo određene posledice i dalje vraćamo neke dugove zbog obaveza i trošenja para bez ikakvog reda. Tokom ove godine, država je stala iza građana i privrede sa 12,7% BDP što ranije nismo bili u mogućnosti.Dakle, ponovo smo pokazali da možemo da sprovodimo mere, jer imamo stabilan i siguran budžet. Tome u prilog govori činjenica da se neće odstupiti od plana Srbija 2020-2025 koji podrazumeva ulaganja od 14 milijardi evra u infrastrukturu do 2025. godine.Sa tim u vezi, želim, gospodine mali da vas informišem o značaju tog programa za lokalno stanovništvo. Ja sam mnogo puta govorila o tome u plenumu i želim da vam kažem kao odbornik Gradske SO u Nišu, Crveni krst, da na teritoriji te opštine postoje 23 sela od kojih 19 sela ima sa vodom i kanalizacijom, jer su mreže nedovršene ili uopšte nisu započete. Molim vas ovom prilikom da imate to u vidu, prilikom pravljenja planova i prilikom određivanja prioriteta gde, kako i kada će se ti projekti raditi. Mi želimo da pokažemo, ne samo gradska opština Crveni krst, već i grad Niš, kao jedinica lokalne samouprave, da i u budućem radu možemo da budemo dobri partneri Vladi Republike Srbije, kako bismo i na lokalu omogućili bolji životni standard našim građanima.Onda dolazimo do zaključka da se svi borimo, svako na svoj način, svako u okviru svojih nadležnosti, borimo se i mi ovde u parlamentu, bore se i ljudi na lokalu.Ako se prisetimo perioda od 2012. godine, kada je SNS preuzela vlast i odgovornost da Srbiju vodi napred, do 2012. godine, ako postavimo pitanje šta smo imali, imali smo nestabilan budžet, nismo imali para i nismo imali bilo kakve planove za izgradnju Srbije. Ali, čega je bilo? Bilo je afera, bilo je kršenja zakona, bilo je privatnog bogaćenja, bilo je pustošenja budžeta, ničeg dobrog za građane Srbije nije bilo do 2012. godine.Ali, idemo dalje sa pitanjima, za koga je to bilo dobro? Za pojedince koji su vršili vlast do 2012. godine, za Dragana Đilasa koji je vodio Beograd, za njegove saradnike za koje se vezuju isključivo afere, a neki od njih su i procesuirani.Nemojte onda kukati nad Đilasovim medijima, ako mi odavde pitamo, odakle vam gospodo pare, odakle vam stanovi i lokali i odakle vam uopšte ideja, da građane Srbije to ne zanima. Došli smo do ključne razlike između njih i nas.Oni koji su vodili zemlju do 2012. godine, gledali su isključivo svoje interese, bogatili se do enormnih granica i to je jedini razlog zbog kog oni žele da se vrate na vlast, da bi nastavili tamo gde su stali 2012. godine.Ali, ja sam uverena u to da im građani Srbije to neće dozvoliti, jer žele da žive u uređenoj i modernoj Srbiji za koju su sigurni da im može obezbediti samo Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Zahvaljujem koleginice Kovačević.Po amandmanu, narodna poslanica Vesna Ivković.

cela svetska privreda, pa tako i Srbija, suočavaju se sa rizicima i neizvesnostima usled pandemije korona virusa, malo kada je neposredna budućnost bila tako neizvesna, kao sada. Zato ovaj budžet mora pokazati određenu fleksibilnost, zbog neizvesnosti usled pandemije Kovid 19.Budžet za 2021. godinu je razvojni i socijalni, jer su kapitalne investicije jedan od prioriteta, ali isto tako treba da obezbedi i određena davanja, a to su sektorska ulaganja u nadgradnju, ali i plate, penzije i socijalna davanja.S

Budžetski prihodi su uglavnom realno prognozirani, u realnim su i zadatim okvirima, što ukazuje na to da je budžetiranje javnih prihoda realno i pažljivo planirano.Budžet za 2021. godinu predviđa ukupne prihode i primanja budžeta u iznosu od milijardu 1.336 pardon, tri milijarde dinara, što predstavlja povećanje za 45 milijardi dinara u odnosu na procenjeni iznos za 2020. godinu.Projektovani deficit u 2021. godini iznosi 3% BDP, a javni dug se smanjuje na 58,7%.Budžetom je od 1. januara 2021. godine predviđeno povećanje penzija po švajcarskoj formuli, formuli, minimalne zarade, povećanje plata zaposlenih zdravstvu, javnom sektoru, zaposlenih u Vojsci.Predviđene su i mere fiskalne politike u cilju daljeg smanjenja poreskog opterećenja zarada.U fiskalnoj strategiji se navodi da će fiskalni prostor u 2021. godini biti iskorišćen za povećanje kapitalnih investicija, dodatna ulaganja u zdravstveni sistem, i kao što sam i ranije navela povećanje plata i penzija, za poresko rasterećenje privrede, što je najznačajnija mera poreske politike.Sve ove mere, dizajnirane su tako da ne ugroze stabilnost javnih finansija i tempo smanjenja javnog duga, zatim da održe životni standard stanovništva i pomognu privredni razvoj, ali i da osiguraju fleksibilnost reakcije na nove udare krize.Apsolutni prioritet Vlade Republike Srbije i dalja ulaganja u izgradnju putne i železničke infrastrukture, što će dodatno uticati na brži privredni rast.Isto

privrede.Osvrnuću se na deo budžeta opredeljen za zdravstvo. Partija kojoj ja pripadam, SPS, zalaže se za sistem zdravstvene zaštite na načelima socijalne pravde, tj. na dostupnost zdravstvene zaštite za svakog građanina Republike Srbije.Za ovaj sektor, opredeljeno je 32,1 milijarda dinara, što čini 2,15% ukupnih rashoda i izdataka, u cilju sprovođenja javnih politika.Više od polovine ovih iznosa čine dotacije Ministarstva zdravlja Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Prvo, sve pohvale za ulaganja u razvoj infrastrukture zdravstvenih ustanova, ulaganje u njihovo opremanje, u medicinske aparate. Osvrnuću se i na program preventivne zdravstvene zaštite, za koji je opredeljena 1,5 milijardi dinara, u odnosu na budžet za 2020. godinu, kada je za ove namene odvojeno 121 milion dinara, ako se ne varam. Ovo je veliki napredak, jer se napokon došlo do spoznaje, da je preventivna medicina veoma važan sektor u zdravstvu koja je nepravedno zapostavljena. I sami pokazatelji govore da je ulaganje u preventivu, manji izdatak za državu od ulaganja u lečenje.Naime, jedan dinar uložen u preventivu je isto što i 16 dinara uloženo u kurativu.Iskoristiću priliku i reći da je moje mišljenje da moramo izmeniti i dopuniti Zakon o zdravstvenom osiguranju koji je donet 2019. godine u ovom domu, a koji je nepravedno izopštio određene grane preventivne medicine.Vreme,

RFZO.Podsećanja radi u budžetu za 2020. godinu, sredstva za ove namene iznosila 2,4 milijarde dinara, a 2019. godine, 250 miliona dinara. Ovo pokazuje da je svest javnosti i same države o retkim bolestima na mnogo višem nivou, ali još uvek nedovoljno visokom da se svim osobama pomogne.U pismu koje sam dobila od NORBS – Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije stoji da je po njihovom mišljenju kao i po mišljenju Komisije za lečenje retkih bolesti formirane pri RFZO za ove namene potrebno izdvojiti 5,4 milijarde dinara. S obzirom da je ceo budžet namenjen za zdravstvo manji za 2,7 milijardi dinara, ne znam za koje programske aktivnosti bi moglo prenameniti nedostajući iznos. Isto tako treba imati u vidu i finansijsko iscrpljivanje zdravstvenog sektora u ovoj krizi izazvanoj pandemijom.Podsetiću javnost da u Srbiji 6% do 8% populacije ima neku retku bolest, a to je pola miliona građana. Napominjem i da 30% dece obolele od retkih bolesti živi manje od pet godina. Svedoci smo i brojnih apela u medijima da se u medijima da se pomogne ovoj deci. Najčešća posledica osim završetka života i trajni invaliditet, ali i ugroženost cele porodice koja brine o toj osobi.Zato treba kroz nacionalne politike i zakonodavstvo pružiti posebnu podršku porodicama čiji su članovi osobe obolele od retkih bolesti. Iskreno se nadam da će nedostajuća sredstva za ove namene naći u rebalansu budžeta za 2021. godinu.Na kraju, glavni cilj budžeta za 2021. godinu, namenjen zdravstvenom sektoru je očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva Srbije i održivost sistema zdravstvene zaštite, a isti je definisan u skladu sa ciljevima zdravstvene politike. Zahvaljujem.

Hvala puno.Dobar dan svima, uvaženi narodni poslanici.Gospođo Ivković, samo jednu stvar bih želeo, jedan podatak koji ste izneli, jer nije tačan, bi želeo da ispravim.Govorite o izdvajanjima za zdravstvo, izdvajanjima za zdravstvo, pa ste pomenuli da je budžet ministarstva smanjen itd. Ako pogledate ukupna izdvajanja za zdravstvo za narednu godinu ona iznose 386,3 milijardi dinara.

Najveći deo tog budžeta upravo jeste RFZO, 353 milijarde.Zašto vam govorim ove brojke? Zato što 386,3 milijarde za narednu godinu je veće od 311 milijardi koji je bio plan za sve ove institucije za ovu godinu, a veće je od 289 milijardi iz 2019. godine.Dakle, godine.Dakle, samo za godinu dana, od 2019. do 2021. godine, imaćete 100 milijardi dinara, dakle enormna cifra, većeg ulaganja u zdravstvo i to bez ulaganja koja su vezana za Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima gde sam pre dva dana pročitao sve projekte koji se rade i to je dodatnih 15,2 milijarde dinara.Naredne godine

u Novom Sadu Klinički centar Vojvodine i Dom zdravlja Novi Sad, Dom zdravlja Valjevo, Veliko Gradište, Vrnjačka Banja, Zavod za javno zdravlje Kraljevo, Dom zdravlja Majdanpek, Opšta bolnica Smederevska Palanka, Opšta bolnica Vranje, opšta bolnica Kikinda, Pirot i Prokuplje, ukupno 15,2 milijarde.Na ovih 386,3, dolazimo 386,3, dolazimo do ogromne sume novca koja je vezana za zdravstvo, koja pokazuje opredeljenost Vlade Republike Srbije da se dodatno ojača zdravstveni sistem. Mnogo smo novca uložili ne samo ove godine, nego i prethodnih godina.Istorijsku smo stvar uradili, dakle za četiri meseca smo napravili jednu potpuno novu bolnicu u Batajnici. Evo za desetak dana otvara se i se i kovid bolnica u Kruševcu, dakle ogromne stvari. Dodatno smo takođe uspeli da povećamo i plate medicinskim radnicima u aprilu 10%, pa onda plus jednokratna pomoć od 10.000 dinara i evo sada od 1. januara još pomoć od 5% povećanje njihovih zarada.Samo sam hteo da vas ispravim u tome. Inače, ako se ne varam, takođe pomenuli ste i retke bolesti. Imao sam poseban sastanak sa sa direktorkom RFZO i sa osobama koje se bave tim bolestima. Mi smo zajedno utvrdili budžet za 2021. godinu i novac koji su tražili je u istom tom iznosu i opredeljen u budžetu za 2021. godinu, tako da smo u potpunosti ispoštovali ono što su oni tražili od nas. To mi je veoma važno da građani Srbije razumeju. Sve što možemo radimo za naše zdravstvo, radimo da spasemo živote, radimo da ojačamo naš sistem, da nabavimo potrebnu opremu, potrebne lekove i da rekonstruišemo i da izgradimo ono što nažalost ovi pre nas nisu ni jednom okrečili od dana kada su sve te bolnice i institucije napravljene. Hvala puno.

na ovaj amandman, zapravo, vi ste dali jedan odličan uvod i ja ga moram iskoristiti i zahvaliti, pre svega i vašim naporima, naporima Vlade Republike Srbije, naše premijerke, Ane Brnabić, i pre svega, zahvaliti svemu onome što je za srpski narod i za državu Srbiju učinio predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, koji praktično od početka ove pandemije, dakle od marta meseca, čini mi se da se zaista svakog sekunda, 24 sata, sedam dana u nedelji upravo bavi ovom borbom. Mi smo u ovoj borbi pobedili, zapravo, na dva nivoa.Ovo što ste spomenuli vezano za zdravstvene centre i sisteme koje smo ojačali, koje smo izgradili godinama koje su iza nas i posebno, ovu milijardu koju ćemo uložiti u budućem vremenu, upravo i na dalje nastaviti da razvijamo medicinske centre, bolnice, domove zdravlja i sve ovo što ste pobrojali, naravno, što je trenutno i sada u izgradnji je zapravo da se mi borimo za živote građana Republike Srbije, jer da nismo imali ekonomsku pobedu, da nismo imali ekonomski rezultat, da smo imali situaciju koju smo imali u 2010, 2011, 2012. godini, ja nisam sigurna na koji način bi danas imali situaciju, a znate da su mnogi priželjkivali za Srbiju, svakakve vrste scenarija.Priželjkivali su italijanski scenario, priželjkivali su španski scenario, to su svi ovi koji su se borili, zapravo, u trenutku kada se celokupna nacija jedinstveno uzdigla i podigla u borbi protiv Korona virusa, jedan deo opozicije oličen u vođstvu Dragana Đilasa i njegovih marioneta se upravo zalagao, ne za zdravlje života ljudi, već za pobedu Korona virusa, za bilo koji način koji bi uzdrmao državni sistem Srbije, koji bi uzdrmao i naterao da poklekne zdravstveni sistem Srbije i onemogućio, praktično, borbu za živote građana Republike Srbije.Upravo Srbije.Upravo ti koji su priželjkivali ove scenarije koje smo gledali u nekim drugim, možda i razvijenijim zemljama u Srbiji niste videli, jer Srbi i srpska država su pobedili na srpski način, a to je radom, trudom i marljivošću.Da imali fiskalnu konsolidaciju 2014. godine, kada su naši penzioneri sa najviše sluha, zaista, prepoznali da moraju u datom momentu da pomognu svojoj državi, mi danas ne bismo govorili o tome da u toku korona krize, kada čitav svet, praktično, pada na kolena u ekonomskom smislu, mi možemo da povećamo plate, mi možemo da povećamo penzije, mi možemo da izgradimo bolnice, medicinske centre, mi možemo da uvezemo vakcine. Zapravo, ne postoji granica za Srbiju, kada su u pitanju životi njenih građana.Sve ovo ne bi bilo moguće da je neki Dragan Đilas u vreme kada je 619 miliona bila sasvim prosta matematika doći i staviti u svoje džepove, ne bi bilo moguće, jer, znate kako, videli smo na primeru određenih, kažem opet, marioneta, jer čini mi se da sve ono što kaže Marinika, sve ono što kaže Miroslav Aleksić, sve ono što kažu svi ti ljudi koji su oko Dragana Đilasa, koji su, praktično, samo oruđe u svemu onome što Dragan Đilas misli, videli smo da je njihova računica i metodologija uvek ista. Kako god se sabere ili se oduzme, a uglavnom su oni oduzimali, dolazili smo do 619 miliona koje je Dragan Đilas stavljao u svoje džepove.Isto tako smo imali priliku da čujemo kako se ovaj budžet napada, kako se 6% rasta u sledećoj godini demantuje od različitih, čak i nekih institucija. Imali smo priliku ovde i da ih saslušamo koji su to njihovi argumenti, od agrumenata nema ništa osim političkih pamfleta koje su pisali oni kojima je Dragan Đilas diktirao šta treba da bude napisano, a znamo vrlo dobro o kome se tu radi.Videli smo i Miroslava Aleksića pre neki dan i vi ste to, ministre, odlično primetili, jednu vrlo smešnu računicu, a to je ona računica koja je zapravo i dovela Srbiju do toga da smo mi od 2012. i 2014. godine, pa na dalje, zaista morali da povedemo domaćinski računa o našem budžetu kako bismo omogućili Srbiji otvaranja novih radnih mesta, otvaranje fabrika i ono što nam je danas zaista najpreče, a to je uzdizanje našeg zdravstvenog sistema, a oni ne da nisu uspeli da okreče, nego nisu uspeli apsolutno ni jedan jedini da izgrade.Dobro su moje kolege primetile, bilo bi dobro da je Dragan Đilas sa 619 miliona, za koje mi znamo, a čuli ste danas gospodina Bakereca, ko zna koliko je toga što mi zaista ne znamo o poslovanju Dragana Đilasa i što će se tek u budućnosti otkriti. Čula sam danas da je čak i sud zabranio da se razgovara, odnosno da se piše na ovu temu provizije Dragana Đilasa na Most na Adi, ali to svakako govori samo u prilog tome da mi do istine moramo doći.Ako je potrebno da o tome govorimo ovde, u ovoj sali svakoga dana, razgovaraćemo i o tome. Razgovaraćemo ne samo o Draganu Đilasu, nego ćemo se boriti protiv svakog oblika kriminala i mafije i svih onih koji su Srbiju doveli na kolena.Gde bi Srbija danas bila da smo nasledili zdrav budžet? Sasvim sigurno da bismo dobili još bolje rezultate i da bi sasvim sigurno imali priliku da se izborimo možda sa manje sa manje odricanja za neke stvari koje danas imamo pred sobom.Ali, da se vratim na Miroslava Aleksića. Izuzetno mi je bila zanimljiva njegova računica koja mi zaista definiše na koji način zapravo celokupna klika i na koji način zapravo planiraju na dalje i šta je zapravo njima u glavi da naš budžet, budžet Republike Srbije, javna sredstva koja kad god im se Dragan Đilas nekako primakne čini mi se da građani budu u strahu da će bez njih ostati.Tako nam je Aleksić rekao, zapravo, kako je to naučen, odnosno kako ga je njegov gazda Dragan Đilas zapravo učio da računa. To izgleda ovako: 31 milijarda dolara, a razgovara je o javnom dugu i o budžetu, kada se od 31 milijarde smanji, odnosno oduzme 15 milijardi dinara vi dobijete 16 milijardi evra. To je sve sasvim… Naravno, u pitanju su desetine godina između toga, tako da nam je jasna ova računica koja je sasvim sigurno u džepove onih koji su naučili, i Aleksića između ostalog, u međuvremenu da računa na taj način. Znamo, jasno je gde taj novac završava.Ono što bih ja pitala dalje Aleksića, a on je imao priliku da obavlja različite funkcije u okviru javnih ovlašćenja, između ostalog, s obzirom da smo videli da računicu ne poznaje ili barem ne onu računicu koja je zdrava i koja bi bila na dobrobit građana Republike Srbije, pitala bih – šta je sa desetinama milina evra koje su se slile u privatne džepove dok je Aleksić razbojnički krstario po javnim funkcijama, a podsetiću vas, bio je i predsednik opštine Trstenik?Šta je sa očiglednom pljačkom prilikom izgradnje sportske hale u osnovnoj školi u selu Poljni, mutnim radnjama u JKP „Počekovina“ na čijem je čelu Miroslav Aleksić bio dve godine?Šta je sa nenamenskim trošenjem kredita koji je opština uzela za navodnu izgradnju industrijske zone preko preduzeća „Zapadna Morava“, iznos čak od 60,68 miliona dinara koji je prebačen toj firmi, a nije nikada iskorišćen za industrijsku zonu? Podsećam, Aleksić je u tom trenutku bio predsednik opštine.Oo opštine.Oo su podaci koje je dao zvanično revizor u svom izveštaju. Dakle, ovo nije ništa rekla-kazala ili pokupljeno sa internet portala ili Tvitera na način na koji oni to čine i na koji način se bave svojom politikom. Dakle, ovo su sve izveštaji revizora i pitaću još jednom Tužilaštvo da li trebamo da čekamo da nam zabrane, kao u ovom slučaju Dragana Đilasa, kada ne smemo da govorimo o proviziji koju je očigledno dobio za izgradnju Mosta na Adi, da li je ista klauzula ćutanja obezbeđena i za Miroslava Aleksića?Revizor je, takođe, otkrio i da su mesne zajednice opštine Trstenik u vreme bahatosti predsednika opštine Miroslava Aleksića plaćale i evidentirale potrošnju goriva, iako uopšte nisu imale automobile. Dakle, od mesne zajednice, pa do ostalih firmi koje su u javnom vlasništvu Republike Srbije, pa na dalje, dakle, promrežena je jedna strahovita mreža laži, obmana i kriminala, koji je čist lopovluk, koji je doprineo tome da u šest preduzeća u Trsteniku radnicima punih sedam godina je odbijan deo zarada koji se donosio na samodoprinose, a novac nikada nije bio uplaćen mesnim zajednicama koje su rukovodile ovim preduzećima.Revizor je, takođe, otkrio kako se zapravo radilo sa projektom parka na vodi, odnosno akva parka, za koji je država samo za prvu fazu radova uplatila preko 55 miliona praktično, ne možeš da zagrebeš po bilo čemu čega se on dotakao, a da tu ne postoji ikakav trag, očigledan trag o lopovluku koji je evidentan.Posebno je zanimljivo, ali to ću ostaviti za neki drugi neki drugi put, jer sada razgovaramo zaista o budžetu, a kada govorite o novcu i o slučaju Marinike Tepić, posebno o slučaju Dragana Đilasa, vi ne možete a da ne spomenete i rodbinske veze.U slučaju Miroslava Aleksića vrlo je zanimljivo i poseban osvrt bih dala na pitanje porodično osnovanog fonda

Srbije.Dakle, sve ovo zaista što mi ovde spomenemo su delovi određenih izveštaja koji su u nekim momentima i bili ispred tužilaštva, te ovom prilikom molim tužilaštvo da se zaista svojim poslom pozabavi, da počne da radi i da se na bavi mantrama na koji način novinarima koji su zaduženi da pišu kada otkriju istinu objektivno, kako će zabraniti da pišu o tome, već da se pozabave svojim poslom i da izvede dokaze, da izvede svedoke kojih očigledno ima i koji su spremni da govore i da najzad dođemo do toga na koji način je Dragan Đilas stekao 619 miliona evra, na koji način je svaka od tih marioneta koja je uz njegove skute, stasala u ozbiljne milionere.Iskreno se radujem zakonu koji ćemo u narednom periodu ovde i razmatrati, o poreklu imovine političara, gde ćemo vrlo jasno moći da, nadam se, ispitamo na koji način su svi oni došli do svojih miliona i do svog bogatstva.Zahvaljujem.

s obzirom da dolazim iz jedne od najjužnijih opština u državi Srbiji, Trgovište, a hoću da naglasim da politiku Aleksandra Vučića koju zastupamo i podržavamo, ta opština je dala podršku sa 95%, što kaže da jedino sa politikom Aleksandra Vučića možemo da idemo napred.Ovakav budžet se tiče svakog stanovnika Republike Srbije i mi narodni poslanici i poslanička grupa kojoj pripadamo dajemo punu podršku.Hoću da apostrofiram par činjenica. Mišljenja sam da amandman koji su podneli poslanici iz Ujedinjene doline je bez ikakvog osnova. Ako celo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu ima 460 miliona za raspodelu sredstava po konkursima za jedinice lokalne samouprave, a da koordinaciono telo za samo tri opštine ima 297 miliona, mislim da ta sredstva treba prebaciti u Ministarstvo za državnu upravu, s obzirom da i Trgovište i Preševo i Bujanovac i Bosilegrad su u istoj kategoriji nerazvijenih.Ovo je samo način za potkusurivanje albanskih struktura, odnosno njihovih partija kako bi mogli lakše da funkcionišu na njihovoj teritoriji. Mišljenja sam da se ta sredstva ne koriste za dobrobit svih građana u Bujanovcu, Preševu i Medveđi. Ne znam šta je sa sredstvima kada je u pitanju opština Bujanovac, jer 70% teritorije opštine Bujanovac pokrivaju srpska sela. Sredstva za te za te sredine su značajno manja, nego li sredstva za albanske sredine.Takođe, mislim da ako imamo istu kategorizaciju jedinice lokalne samouprave, ponavljam da i opština Trgovište spada u četvrtu grupu nerazvijenih i devastiranih područja, razloga za postojanje ovakvog transfera. Ako celo Ministarstvo ima 460 miliona za raspodelu sredstava, za tri opštine 300 miliona, mišljenja sam da gospodin Kamberi malo preteruje u zahtevima oko traženja dodatnih sredstava za finansiranje ovih opština.Osvrnuću se i na to da kada je maločas gospodin Kamberi, dolazim sa juga Srbije pa moram o tome da iznesem još par činjenica, rekao pasivizacija, pa ne može na jednoj adresi da bude gde je šupa 50 Albanaca prijavljenih sa Kosova kako bi mogli da povećavaju veštački veštački broj stanovnika na jugu Srbije, što se tiče albanske populacije.Takođe, hoću još jednu stvar da naglasim, dok je god

ona je funkcionisala. Šta se desilo? Došlo je do raspuštanja jedinica lokalne samouprave, iako u toj opštini 90% odbornika pripada albanskim populacijama, odnosno albanskim partijama.Još hoću da naglasim da je Koordinaciono telo samo protočni bojler koje finansira projekte koje serviraju jedinice lokalne samouprave. Da Koordinaciono telo direktno finansira projekte u svim opštinama ne bi bilo problem. opštine dobijaju mnogo veća sredstva nego li ostale opštine koje se nalaze u četvrtoj grupi nerazvijenih. Mišljenja sam da sredstva koja se nalaze kod Koordinacionog tela za kapitalna ulaganja, 297 miliona, treba prebaciti kod Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i svi pod istim krovom zajedno sredstva preraspoređivati kako bi ostale opštine mogle da koriste sredstva i razvijaju svoje jedinice lokalne samouprave.Pozdravljam budžet za 2021. godinu, s obzirom da je ministar decidno izneo, i pozdravljam kapitalna ulaganja, jer će blagodet građani Srbije svakako, videti, a prvenstveno u povećanju penzija i zarada i naravno povećanje BDP naše zemlje. Hvala. Izvolite. prekinete govornika, jer je on povredio član 106. stav 1. - govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Pretres se vodi o amandmanu Vlade, ne o amandmanu naše poslaničke grupe i mislim da je prethodni govornik pogrešio.Što se tiče Koordinacionog tela, postojanje Koordinacionog tela je obaveza Republike Srbije iz 2001. godine kada je usvojen program i plan tadašnje Savezne i Republičke vlade za rešavanje krize u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa i kao takav sigurno da ne može zbog jednog govora da se poništi.Jeste, osam miliona je manje u Koordinacionom telu ove godine u odnosu na planirani budžet prošle godine, ali nama je u toku ove godine smanjeno 20% sredstava Koordinacionog tela za kapitalne investicije. Opštine su dobile po 10 miliona iz iz tekuće budžetske rezerve, ali ako je Bujanovcu skinuto 23 miliona i 700 negde, dobio 10 miliona opet tokom ove godine, Bujanovac je oštećen. Zahvaljujem.

stvar, vi ste u nastavku replicirali kolegi, a u drugom delu ste iskoristili što sam vam dala pravo na povredu Poslovnika, pa ste upravo vi zloupotrebili javljanje za reč po Poslovniku. Hvala.Reč

i u danu za glasanje, naravno, glasaćemo za isti.Iz predloga budžeta jasno se vidi da je ovaj budžet precizno isplaniran, ministre, konstruisan tako da odgovori izazovima svetske ekonomske krize, takođe, ima svoju razvojnu komponentu, ali isto tako značajnu socijalnu komponentu, odnosno da je usmeren ka podizanju životnog standarda naših građana. O tome najbolje govore i planirano povećanje penzija i planirano povećanje minimalne cene zarade, kao i povećanje plata u javnom sektoru, i to bez ugrožavanja makroekonomske stabilnosti.Ministre, ja bih odmah da podvučemo neke stvari. Dakle, imamo 2020. 2020. godinu koju je obeležila pandemija korona virusa, a zbog koje je čitav svet, na neki način, u vanrednoj situaciji ili u vanrednom stanju i sledstveno tome ekonomskoj krizi. Ta kriza je poljuljala i preti da razori i mnogo jače ekonomije nego što je to država Srbija. Uprkos tome, mi izdvajamo preko 330 milijardi za kapitalne investicije, za autoputeve, za koridore, železnice, rehabilitaciju pruga, železnica, saobraćajnica itd.Uprkos stravičnoj ekonomskoj krizi povećavamo plate u javnom sektoru, povećavamo cenu minimalne zarade, zarade, povećavamo penzije, i to bez povećavanja duga u odnosu na BDP. Pitam – ima li još koji primer u svetu, ima li takav primer da neka zemlja u ovoj krizi, nastaloj usled pandemije korona virusa, povećava plate i penzije? Priznajem da ne znam ni za jedan takav primer u svetu, ali pitam vas da li ima takvih primera? Sada ako neko hoće da mi kaže da ovo nije uspeh, moram da priznam ili je krajnje maliciozan ili nema pojma ni o čemu.Vi ste, ministre, kao i naš ovlašćeni predstavnik, koleginica Tomić, izneli najvažnije elemente predloženog budžeta, i to u svim segmentima, ali ono što bih posebno izdvojio su zapravo veća izdvajanja za Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova, kako kada je reč o opremanju, nabavci vozila, modernizaciji naoružanja i vojne opreme, vojnoj tehnici, tako i kada je reč o popravljanju materijalnog položaja pripadnika Vojske.Tu bih se složio sa ministrom odbrane kada kaže – ako hoćemo da imamo vojsku, moramo da imamo vojnike. Mislim da je to jedan od najvećih prioriteta. Mislim da je to jako važno, da moramo da zadržimo vojnike koji će biti dobro opremljeni i zadovoljni svojim materijalnim statusom i ne mogu, s tim u vezi, a da ne pohvalim inicijativu predsednik Srbije, a u vezi dodatnog povećanja plata od 10% za pripadnike Vojske Srbije. To povećanje, kako smo čuli, neće biti linearno svima, već će, da kažem, biti zahvaćeni oni čija su primanja do sada bila najniža. Dakle, vojnici po ugovoru, profesionalni vojnici, razvodnici, desetari, da li je tako, mlađi vodnici, itd.Dakle, imamo redovno povećanje od 5% za sve u javnom sektoru, a onda još 10% povećanja za ove kategorije koje sam nabrojao. Priznaćete, to u ovom trenutku nije malo i pokazuje odlučan stav države da brine o svojim vojnicima. Dakle, ti ljudi su danonoćno na braniku naše otadžbine, ne beže od izazova, ne beže od opasnosti i zaslužuju da im se oda posebno priznanje i posebno poštovanje i zato je važno poslati poruku da država visoko ceni požrtvovanje svojih vojnika.Sve ovo što smo izneli do sada, sve dosadašnje rezultate, sve uspehe, sve planove za 2021. godinu, sve ono što je dobro, sve ono što je afirmativno, sve ono što je konstruktivno, nećete čuti u vestima, nećete čuti u informativnim emisijama nekih medija, to su uglavnom oni mediji koji su pod kontrolom Dragana Đilasa, da ih ne imenujem sada, znaju dobro građani Srbije koji su to mediji, ima ih prilično. Za njih ovo, kako da vam kažem, ministre, neće biti vest. Za njih ovo neće biti važno. Njima je važno i oni će se baviti, ako je moguće, da istrgnu iz konteksta neku rečenicu od nas, narodnih poslanika ovde, pa da to onda montiraju u svojim prilozima, ne bi li nastavili da vode monstruoznu hajku protiv narodnih poslanika SNS.Sve što rade poslednjih dana i nedelja jeste zapravo

I sve to uz jednu vrlo pokvarenu i vrlo perfidnu zamenu teza, u kojoj se od žrtve zapravo pravi krivac. Evo kako to izgleda.Odabrao sam samo nekoliko nekoliko naslova sa portala onih medija koji su pod kontrolom Dragana Đilasa, a građani Srbije dobro znaju koji su mediji u pitanju, pa neću navoditi koji su to mediji. Ako mogu, da zamolim kamermana kamermana da pokaže: „Atlagiću baš i ne ide od ruke da bude normalan“. Dakle, ovo je naslov, ovo je članak na internet portalu jednog uticajnog medija u Srbiji, neću reći koji je u pitanju, ali pod kontrolom Dragana Đilasa: „Atlagiću baš ne ide od ruke da bude normalan“. Profesore, ja vam se izvinjavam što čitam ovo, ali želim da građani Srbije vide ko je zapravo ovde žrtva a ko je krivac. „Atlagiću baš ne ide od ruke da bude normalan“.Isti mediji, drugi članak, drugi naslov: „Marko Atlagić profil jednog primitivca“. Ponoviću, pošto kamerman ne želi da ovo uveliča: „Marko Atlagić profil jednog primitivca“.Drugi

Idemo dalje.Još jedan medij, takođe pod kontrolom Dragana Đilasa, kaže: „Marko Atlagić: Doktor za uvrede“.Još uvrede“.Još jedan medij, takođe pod kontrolom Dragana Đilasa, kaže: „Skupština je postala viber grupa za uvrede“. Zemljo, progutaj nas – prokomentarisao je jedan reditelj, neću mu spominjati ime i prezime.Još

tu oni pokušavaju da izvrnu ruglu činjenicu da je gospodin Atlagić delio sudbinu srpskog naroda u zločinačkoj akciji „Oluja“, pa kaže – Plakao bih još više da sam znao za njegovo prisustvo u konvoju.Još u konvoju.Još jedan medij, ovo je sada na društvenim mrežama i to sponzorisano, primetićete, i to je posebna tema, ministre, za vas, u nekom narednom periodu, ako je moguće da se pozabavite silnim sponzorisanjem objava na društvenim mrežama, a to je vrlo skupa delatnost. Želim samo da kandidujem kandidujem jednu od tema, kojom bi u budućnosti trebali da se pozabavite. Dakle, odakle novci raznim portalima, po mom skromnom mišljenju, mislim da su u pitanju hiljade i hiljade evra za svakodnevno sponzorisanje svojih objava na društvenim mrežama? Da li plaćaju porez na to? Kaže: „Danas je u Skupštini poturena ceduljica izvesnom Marku Atlagiću, zaduženom pljuvaču naprednjaka“.Još jedan portal, isto sponzorisano na društvenim mrežama, ne znam od kojih para, kaže: „Dežurni SNS pljuvač u Skupštini zaradio 28 hiljada evra naših para“. Pazite koliko je ovo bedno. Pazite koliko ovo nema nikakvih skrupula ni morala. Kaže – dežurni SNS pljuvač u Skupštini zaradio 28 hiljada evra naših para, a onda saberu sva primanja Marka Atlagića, ukupna sva primanja mesečna, u svim mandatima, i onda to obračunaju i prikažu kako je Marko Atlagić zaradio 28 hiljada evra. Ko onda koga targetira ovde? Ko kome crta mete na čelu? Ko je ovde žrtva?Dalje,

dve grupacije, pa se pobiju na sastanku! E, ona je našla nekome da spočitava nešto. I još gomila ovakvih i sličnih članaka, usmerenih jedino i isključivo da vode kampanju protiv poslanika SNS.Ja bih želeo, u moje lično ime, a verujem i u ime većine poslanika u Narodnoj skupštini, da vam čestitam, gospodine Atlagiću, da vam se zahvalim na izuzetnoj hrabrosti koju ste pokazali i da vam čestitam na istrajnosti i na želji da se zajedno sa Aleksandrom Vučićem i sa svima nama borite i nastavite sa borbom za uspešnu, bolju i uređenu Srbiju. Zahvaljujem.

i pored krize koju je prouzrokovala pandemija korona virusa svuda u svetu, pa i u Srbiji, pred nama su se ovih dana našli vrlo obećavajući, ali i optimistični predlozi zakona. Tu pre svega mislim na Predlog zakona o budžetu za 2021. godinu, ali i o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.Ovim predlozima se predviđa snažan oporavak Srbije, ali i blagi ekonomski rast od 6% BDP u narednoj godini. Dakle, kada najveće svetske ekonomije beleže stagnaciju ili blag oporavak od 3% do 3,4%, Srbija ide ka rastu od 6% BDP-a. Pazite, to nije moja nasumična prognoza, već zvaničan podatak svih svetskih relevantnih institucija, poput MMF, poput Svetske banke, poput Evropske komisije.Kada govorim o Predlogu budžeta za 2021. godinu, bitno je napomenuti da je on direktno usmeren u dva pravca – ka podizanju standarda građana, ali i povećanju kapitalnih investicija.Ono što je takođe bitno i što moram da naglasim jeste da je ovaj Predlog budžeta u skladu sa unapred postavljenim ciljevima naše Vlade. Dakle, to je borba protiv korona virusa i jačanje zdravstvenog sistema, borba za interese našeg naroda na Kosovu i Metohiji, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, očuvanje nezavisnosti i samostalnog odlučivanja Srbije, vladavina prava i ubrzavanje reformi, pogotovo na evropskom putu, kao i ekonomski progres Srbije.Svaki dinar koji naša država uštedi, ona direktno ulaže u investicije, ali i u bolji standard građana. Dokaz o ovoj mojoj konstataciji jeste činjenica koja stoji u Predlogu budžeta koja kaže da je za kapitalne projekte izdvojeno čak 330 milijardi dinara.Istim ovim Predlogom budžeta, odnosno izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, od 1. januara predviđeno je povećanje penzija po "švajcarskoj formuli" od 5,9%, povećanje minimalne zarade od 6,6%, povećanje zarada zaposlenih u zdravstvu za 5%, kao i ostalih zaposlenih u javnom sektoru za 3,5%, da bi oni dostigli željeni nivo od 1. aprila 2021. godine od 5%. Dakle, na ovaj način povećava se tražnja za robom i uslugama i podržava nivo privredne aktivnosti i samim tim ostvaruje taj projektovani rast od 6%.Takođe, moram naglasiti da ovakvi predlozi vezani za budžet ne bi bili mogući bez prethodno donetih konstruktivnih i nekih možda teških mera. Tu pre svega mislim na fiskalnu konsolidaciju, tu pre svega mislim na četiri uzastopna suficita koji je imala Republika Srbija, ali i na paket ekonomskih mera čiji je cilj bio ublažavanje posledica kovida virusa tokom 2020. godine, čime su faktički stvoreni uslovi za brži oporavak privrede, ali i ostvarivanje tog blagog rasta u 2021. godini.Moram naglasiti da je u prvih 10 meseci 2020. godine imamo priliv od 1,9 milijardi evra stranih investicija, što je čak preko 60% ukupnih investicija u ceo region Zapadnog Balkana. Time smo dokazali da je upravo Srbija centar razvoja u regionu, ali i da je atraktivna stranim investitorima. Iskreno se, gospodine ministre, nadam da će se ovaj nivo investicija nastaviti i u sledećoj godini, ali kao predstavnik opštine Zemun nadam se da će dobar deo tih investicija završiti u Zemunu.Jako bitna činjenica jeste da su ovi predlozi i svojevrsan dokaz da mi ne odustajemo od obećanja koje smo dali građanima u predizbornoj kampanji. Dakle, svim snagama radi se na ispunjenju Plana „Srbija 2025“. Nastavljaju se ulaganja u infrastrukturne projekte, privlače se nove strane investicije, radimo na rastu plata i penzija, radi se na izgradnji brojnih saobraćajnica, rekonstruiše se železnička infrastruktura, trudimo se da svako selo u Srbiji dobije vodovodnu i kanalizacionu mrežu, ulaže se u obrazovanje, ulaže se u nove sportske centre, grade se i opremaju mnoge zdravstveni objekti. Imali smo priliku da vidimo kako je izgrađena jedna od najsavremenijih bolnica u Batajnici za samo četiri meseca. Takođe, radi se na jačanju i stabilnosti dinara, ali i na jačanju i opremanju vojske Srbije, kao jedinom garantu mira i stabilnosti u regionu.Dakle, ovim Predlogom budžeta država je mislila na sve aspekte svog bitisanja, odnosno funkcionisanja i daje sve od sebe da bude vodeća sila u regionu, ali i da pretekne neke članice Evropske unije.Ja lično, a nadam se i moje kolege podržaćemo ove predloge u nadi da će oni biti oslonac i stub za jaku, modernu i zdraviju Srbiju. Živela Srbija. Zahvaljujem kolega.Po amandmanu prof. dr Marko Atlagić.Izvolite. Poštovana potpredsednice, poštovani gospodine ministre Mali, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije,

u jednom mediju pod kontrolom Dragana Đilasa i Šolaka koji je rekao, citiram – svi znaju da je Kosovo definitivno izgubljeno 1999. godine, završen citat. I ne samo to, u istom mediju pod kontrolom Dragana Đilasa i Šolaka optužio aktuelnu vlast da sprovodi veliko srpsku politiku Beograd – Podgorica – Banja Luka.Ovako se Balša Božović svrstao u odbranu Republike Srpske i srpskog naroda u dijaspori, ma gde god da živi. I ne samo to. U istom tekstu, uvaženi građani Republike Srbije, nego je žestoko napao SPC, kako ste videli. Moram da kažem, po „Rezoluciji 1244“ Kosovo je sastavni deo Republike Srbije i po Ustavu Republike Srbije,

da 27. jula svake godine Priština slavi taj datum.

dobila je to. Ima ih još koji su u to vreme bili. Albansko rukovodstvo smatra, Đilasovog Jerimića i Balšinog Jerimića, tvorcem najvažnijeg papira u rukama tzv. nezavisnosti Kosova.Uvaženi Kosova.Uvaženi građani Republike Srbije, gospodine ministre i gospođo potpredsednice, Balša Božović je patološki lažov. Vidite, nemam problem da to kažem i da dokažem ili ti distributer lažnih vest. To ne kažem samo ja, gospodine ministre. To kaže i evropska zajednica.Naime, u studiji koja se zove – Mapiranje lažnih vesti i dezinformacija na Zapadnom Balkanu, urađena za Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta kaže se da je najveći distributer lažnih vesti na Zapadnom Balkanu u opoziciji je upravo Balša Božović.Poštovani narodni poslanici, zato tražim od Balše Božovića bar malo dostojanstva, da se izvini za sve laži, za sve uvrede koje je izgovorio u zadnjih bar četiri godine o predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, njegovom bratu, njegovoj porodici, Vladi Republike Srbije i pojedinim ministrima, o uvaženim narodnim poslanicima, posebno dr Aleksandru Martinoviću i dr Vladimiru Orliću,

je vrlo važno, poštovani građani Republike Srbije, što ću sada da kažem, i uvaženi narodni poslanici, Balša Božović ili ti Božović, kako hoće, je osnovao Akademiju za demokratiju na Zapadnom Balkanu sa centrom u Novom Sadu, zamislite, verovatno za širenje dezinformacija, kao što je upozorila evropska zajednica.Centar te njegove Akademije je u Novom Sadu i gle čuda jedan od glavnih predavača pored mnogih je Bogić Bogičević, građanima vrlo dobro poznat, čijim je glasom razbijena SFRJ i nije on jedini. Ima ih više. Neću ih sada sve nabrajati. Vi vrlo dobro znate, uvaženi građani i uvaženi narodni poslanici, da ja vrlo često kada govorim o medijskim napadima počevši od predsednika Republike do običnih građana da pokušam uvek činjenice da iznesem. Za sve one laži koje su iznesene ne na moje ime, to mogu učiniti i dalje, nego drugih uvaženih narodnih poslanika, ja ću završiti sa jednim citatom, a pre toga da kažem da je kritika medija i te kako dobra, ali kritika, podvlačim, se zasniva na istinitosti iznetih činjenica. Sve drugo je kritizerstvo. To je distribucija lažnih vesti, kao što radi Balša Božović, Dragan Đilas, Vuk Jeremić i električni politički zec Dragana Đilasa – Marinika Tepić i mnogi drugi.Svima drugi.Svima vama, gospodo, koji se bavite distribucijom lažnih vesti, pogotovo onima koji su zakletvu u ovom visokom domu dali da će širiti istinu, a ne laž, odgovaram

ala Balša Božović, Dragan Đilas i mnogi drugi koji su širili laži, citiram – posao novinara je da uništi istinu, da otvoreno lažu, da izvrću, da ozloglašavaju, da se klanjaju pred zlatnim teletom i da prodaju vlastitu zemlju i narod da bi zaradili hleb.Svi to znaju.

Neka se prepoznaju svi oni analitičari tzv. analitičari i novinari koji ne iznose činjenice ovih dana i dodajem dalje uz taj citat – mi smo marionete, oni vuku konce, a mi plešemo. Naš talenat, naše mogućnosti, naš život, vlasništvo su drugih ljudi i zadnja rečenica, mi smo intelektualne prostitutke, završen citat.I na kraju, još jednom molim Balšu Božovića za sve one uvrede koje je izrekao i širio laži u ovom visokom domu, posebno o predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, njegovom njegovom bratu i njegovoj porodici, uvaženim narodnim poslanicima, doktoru Aleksandru Martinoviću i doktoru Vladi Orliću i mnogim drugima da ih ne nabrajam, narodnim poslanicima, da toliko hrabrosti skupi, da se izvini bar.Dakle, ja ovo ne kažem, ovo kaže, videli ste i ova studija Evropske zajednice, ko laže, taj krade. Učili smo mi to nekad, odnosno i naši studenti i đaci uče u logici, u srednjoj školi, dalje neću da govorim.Poštovani građani Republike Srbije, nema te sile koja će zaustaviti narodne poslanike da neće nositi interese građana i braniti istinu u ovom visokom domu. Ma neće mene jedan Dragan Đilas da ućutka, neka istinu iznese, nek se sučeli gde god hoće samnom, pa to nije mogao Najs u Hagu. Evo ja mu poručujem i predsedavajući iz suda Robinson i ako je njegova vlast sad mu saopštava, moju malenkost na ulazu Filozofskog fakulteta u Nišu, osam dana pred odlazak učinila je ono što je učinila automobilom.Neka mu služi na čast, mi to nećemo raditi. Mi nećemo širiti lažne vesti, nego baviti se istinom i niko ne može zaustaviti modernizaciju Srbije u ovim teškim vremenima pandemije koju provodi Vlada Republike Srbije, najveći broj poslanika u ovom visokom domu i građani Republike Srbije. Ja znam da ih boli sada, moje političke protivnike, ali motor ubrzane mobilizacije je predsednik Republike Aleksandar Vučić.Ja znam da vas boli to, ali ne možete me zaustaviti da to kažem, recite, da li je ili nije i ovo moram da završim. Vi kritičari, odnosno kritizeri koji kažete u Đilasovim medijima, pod njegovom kontrolom da sam ja izrekao u ovom visokom domu rečenicu da će se po predsedniku Republike Aleksandru Vučiću meriti vreme, dabome da jesam, ali zaboravili ste druge stvari. Rekao sam od njegovog dolaska na vlast u ovom visokom domu, da vidite kao što reče poslanik Marković, kako zloupotrebljavate, od dolaska njegovog i pre dolaska, šta je bilo pre dolaska, šta šta je bilo sa državom – uništena, infrastruktura, privreda itd, a dolaskom njega na vlast Srbija ide u modernizaciju. Da sada ne nabrajam,

njegovim dolaskom je modernizacija Republike Srbije.Kada sam već uzeo reč, dozvolite, jer gospodine Siniša Mali vi vrlo često kažete kažete i pozivate se na 2014. godinu i na onaj ekspoze. Dabome da je tako, hvala vam, jer ste vi savestan, odgovoran i najbolji ministar. To njih boli zadnjih 20 godina, što primećujete i što znate i što ste verovatno jedan, ne verovatno, nego sigurno tvorac tog dokumenta.Taj

što sam rekao da je to najbolji ekspoze, program Vlade od 1804. godine do danas i onaj koji piše svakodnevno izmišljotine, dolazi ovde pred ovu klupu i pita otkud znam. Kažem, treba izučiti sve ekspozee, koliko ste to radili, dva meseca pa odo na Maldive i na more. Dakle, upravo ono što ste rekli, to je suština, to je preokret i po tome će se meriti vreme. Pre dolaska Aleksandra Vučića na vlast i posle dolaska kada Srbija doživljava reforme i modernizaciju i spašava se od bankrota. Živela Srbija. Zahvaljujem prof. Atlagiću.Reč ima narodni poslanik Nikola Radosavljević. Poštovani potpredsedniče, poštovani ministre, uvažene kolege narodni poslanici, predlažem da se usvoji amandman koji je podnela Vlada Republike Srbije na Zakon o budžetu za 2021. godinu, jer ovi amandmani imaju za cilj bolje usklađivanje radi realizacije kapitalnih projekata, a jedan od bitnih kapitalnih projekata je modernizacija železnice, prelazak na obnovljive izvore energije, efikasna energetska efikasnost i čistija goriva, ali i poboljšanje uslova života na KiM i funkcionisanje svih ustanova u našoj južnoj Srbije moraju da znaju da danas i pored aktuelne pandemije izazvane virusom korona i najveće ekonomske krize koja je pogodila čitav svet, Vlada Republike Srbije je dostavila za usvajanje budžet za 2021. godinu upravo onakav kakav i dolikuje, a to je razvojni budžet koji obuhvata sve kapitalne investicije koje su od ogromnom značaja za našu državu.Pored

u javnom sektoru povećava plate za 3,5%, od aprila za još 1,5%, što ukupno dovodi do povećanja u javnom sektoru plata za

ali očekujemo povećanje plata i u zdravstvu svim zdravstvenim radnicima od 1. januara 2021. godine.Ozbiljna ulaganje naše države u zdravstvo i zdravstveni sistem ukazuje na to da je prioritet svih prioriteta upravo zdravlje građana i briga o građanima. Zato je ovim budžetom i predviđeno ogromno ulaganje u infrastrukturu, izgradnju bolnica, renoviranje i rekonstrukcija postojećih bolnica, ali i obezbeđenje nove medicinske

doneo jednu veoma važnu odluku, a tiče se preventive. Pozdravio bih taj predlog, jer je preventiva veoma značajna kako bi se izbegle i u ranoj fazi otkrile teške bolesti. Posebno je ovim budžetom stavljen akcenat na privredu, stvaranju novih vrednosti, kao i uslužne delatnosti.Nakon seta ekonomskih mera koje smo imali od aprila meseca ove godine, a koje su imali za cilj upravo očuvanje proizvodnih kapaciteta, celokupne naše privrede, održavanje životnog standarda i obezbeđenje likvidnosti svih privrednih subjekata i linearne pomoći o kojoj sam i ranije govorio nastavlja se ekonomski razvoj i nastavljaju se ekonomske mere koje su usmerene na pojedine sektore, ali su usmerene i na privatne sektore što je od velikog značaja.Najveći značaja.Najveći deo budžeta upravo je usmeren ka podršci privrede, velikim investicijama, razvoju preduzetništva i unapređenju poslovne infrastrukture. Snaga jedne države ogleda se u tome koliko je jaka njena privreda, ali i koliko je jaka njena vojska.Mi

izrasli u ozbiljnu, profesionalnu vojsku koja je vratila svoj sjaj, a domaća namenska industrija je opravdala svoje postojanje i pokazalo se da je to od veoma velikog značaja za našu zemlju. Zato su u budžetu za 2021. godinu u odnosu na 2020. godinu opredeljena sredstva veća za gotovo sedam milijardi dinara gde se ovim budžetom i omogućava dodatno opremanje i modernizacija naše vojske, ali i povećanje životnog standarda pripadnicima Vojske Srbije.Nacrtom

čime se isto stavlja akcenat na ubrzano poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih radnika u MUP, ali i modernizacije lične opreme i materijalnih sredstava.Posebno

u dijaspori gde se odvajaju ozbiljna sredstva za očuvanje našeg integriteta, kulturnog nasleđa i poboljšanja života.Na kraju bih želeo da zaključim da bez obzira na današnju situaciju i posledice koje imamo od pandemije, a zahvaljujući merama Vlade Republike Srbije iz 2014. godine kada smo sproveli teške reforme, na čijem čelu je tada bio današnji predsednik Aleksandar Vučić, mi smo upravo stvorili ovakve uslove za ovakav budžet koji je u odnosu na 2020. godinu veći u svim oblastima i da ćemo pored najveće krize, a po projekciji Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske komisije imati najmanji pad BDP u Evropi.Dodao bih bih još da ovakvim budžetom se postavljaju upravo jaki temelji i to temelji za plan „Srbija 2025“. Da je ovaj budžet upravo budžet po meri naroda, ali ujedno zato i predstavlja metu dežurnih kritičara, raznoraznih tajkuna, raznoraznih Đilasovaca kojima se pričinjavaju budžetske pare koji su nekada završavale u njihovim džepovima kada su postojali sve bogatiji, a građani Srbije sve siromašniji.Na njihovu žalost građani Srbije odlično pamte period njihove vladavine. Zahvaljujem.